na a) Prijedlog Odluke o razrješenju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, i b) Prijedlog Odluke o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Nema se namjeru obrazlagati prijedlog odluka, nema prijavljenih. Zaključujem raspravu.